Прошу всіх запросити в зал і займати робочі місця.

Колеги, готові до реєстрації? Прошу народних депутатів зареєструватись для участі у вечірньому засіданні, будь ласка.

відкритим. У нас до обіду був дуже результативний день: ми прийняли 16 позитивних рішень, 16 рішень, колеги. Більшість ратифікацій і міжнародних угод. Але ми зупинилися в дискусії по проекту Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів. Відбулася експертна дискусія і між представниками різних фракцій і членів комітету. І ми домовилися, що після обіду ми цю дискусію продовжимо для того, щоб ми дуже виважено і дуже вивірено підійшли до голосування цієї міжнародної угоди. І тому зараз я запрошую всі фракції до дискусії. Зараз я проведу запис: два – за, два – проти. І давайте ми обміняємося думками, змобілізуємо зал. Дам, обов'язково дам. Обов'язково дам. На завершення, напевно, дам, це буде правильно. Разом з тим хочу наголосити, щоб усі фракції запрошували депутатів у зал. Міжнародні угоди ми не маємо права провалювати, і тому я прошу всіх приготуватися до дискусії. І прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Від фракції "Самопоміч" Зубач Любомир передає слово для виступу Олені Сотник. Будь ласка. Дякую, пане головуючий. Давайте перш за все розберемося, чому нам важливе прийняття цієї конвенції саме сьогодні і чому ми так наполягаємо і поспішаємо. По-перше, я вже сказала про можливість для України грати історичну роль в ратифікації і в набутті чинності конвенції. Я нагадаю, що сьогодні в Раді Європи триває дуже серйозна і запекла боротьба України і ряду наших партнерів Федерації і повернення її в асамблею, і зняття з неї санкцій в асамблеї. Аргумент, що Україна є провідним регіональним лідером в ратифікації такого важливого документу, я маю це підкреслити, за десятиріччя це одне з найбільш авторитетних рішень Ради Європи,

нам потрібна ваша допомога і ваша мобілізація. Друге. Я б хотіла би розвіяти сумніви фракції, яка висловила застереження щодо цієї конвенції. дві години аналізувала вже існуючий Закон в Україні "Про доступ до публічної інформації" і конвенцію. Я прошу вас, зверніть увагу, стаття 1 конвенції, вступ конвенції і стаття 3 конвенції чітко мають обмеження і мають запобіжники щодо доступу до... точніше, персональних даних (це стаття 3 конвенції) стаття 1 конвенції щодо суб'єктів, які надають ці данні, вона є вужчою за вже існуючий в Україні закон. Це означає, що ми однозначно і точно не ставимо під загрозу права людей. Більше того, у вас як народних депутатів з'являється навпаки можливість прийти і сказати людям: люди, ми посилюємо ваші гарантії перед державними органами влади... ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. СОТНИК О. Дякую. Отримувати доступ до цих публічних документів. І останнє. Імідж держави, ми всі про це говоримо, ми маємо підвищувати імідж держави, імідж України. Це той самий шанс, коли ми можемо публічно на міжнародній ранені підвищити імідж України. І я прошу для цього об'єднатися зал. Дякую. Дякую вам. Нагадую, що голосування відбудеться незадовго і прошу максимально змобілізовувати зал. А до слова запрошую від Радикальної партії Ляшка Олега Валерійовича. Шановні колеги, я пропоную від гасел людей, які називають себе єврооптимістами, перейти до фактів, які вам скажуть реалісти. Конвенція, яку ми обговорюємо, підписана в 2009 році. Із 45 країн-членів Ради Європи конвенцію не підписали 30 країн. Зокрема конвенцію не підписали: Австрія, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Іспанія, Швейцарія, Велика Британія. Із тих країн, які підписали конвенцію, наприклад, Бельгія підписала в 2009 році, не ратифікувала по сьогоднішній день; Грузія підписала в 2009 році, не ратифікувала по сьогоднішній день. Словенія, Сербія, Македонія підписали в 2009 році, не ратифікували по сьогоднішній день. Я ще раз наголошую, всі провідні країни Європи цю конвенцію не підписали, а частина тих, хто підписав, не ратифікували, хоча пройшло 9 років з дня підписання. Україна підписала цю конвенцію у 2018 році, і нам пропонують, щоб ми негайно її ратифікували. В чому спєшка, за чим спішимо? А я вам скажу, за чим, – за доступом до інформації, щоб кожна людина була під прицілом спецслужб на долоні, щоб дивилися за тобою, де ти ходиш, що ти робиш, з ким ти спиш, що ти їси, з ким ти живеш і так далі. От до чого прагнуть: встановлення суспільства повного контролю і втрати особистості. Тому ми за це не голосуємо, за цю дурню, яка позбавляє людей, українців приватного життя, права вільно дихати у цьому світі, де заглядають у кожну дірку. Хватить стежити за людьми, дайте спокійно жити. Від фракції "Батьківщина" до слова запрошується Сергій Соболєв. Потім від "Блоку Петра Порошенка" Марія Іонова, приготуватись. 16:11:13 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, невеличке уточнення, 47 країн входять в Раду Європи. Лише Білорусь не є членом Ради Європи. І ви знаєте, повноваження російської делегації призупинені, тому ратифікують вони чи не ратифікують, це вже їх питання. Про що, власне, іде мова? Я думаю, ми зараз трошки відволіклися від країн, які ратифікували, не ратифікували, бо серед тих, хто ратифікував, це і Литва, і Угорщина, і Швеція, і достатня кількість країн, які так само ратифікували цю конвенцію. Але по-суті, це фактично доступ до інформації приватної не громадян, а державних органів. І я думаю, що кожен з нас повинен мати це право не лише через депутатські звернення, на які, ви знаєте, як нам відповідають, а щоб представники державних органів несли відповідальність, виходячи з міжнародно-правових угод в разі, якщо чинуші, вибачте, бо тільки чинуша буде приховувати інформацію, яка потрібна громадянам, буде пробувати якимось чином відійти в сторони від цього. Друге. Це є дійсно частина інформації, яку будуть надавати стосовно офіційних осіб або стосовно і неофіційних осіб. Але тут питання знову-таки, якщо ми відкрите суспільство, якщо немає чого приховувати стосовно будь-яких справ, чи то кримінального минулого когось, чи будь-яких інших справ, я думаю, що ми повинні мати можливість, не лише журналісти, не лише народні депутати через звернення і запити, а всі громадяни, отримувати будь-яку інформацію. Тому в мене прохання підтримати позицію, в тому числі і української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Нас чекає дуже непроста сесія, де нам будуть закидати можливість повернення Російської Федерації без будь-яких санкцій. Наша позиція буде міцніше для того, щоб Росія… Для того, щоб Російська Федерація назавжди забула дорогу в демократичний клуб країн, поки вони не виконають ключові резолюції, в тому числі Парламентської асамблеї Ради Європи про звільнення окупованих територій, анексованих територій, про демократію, яка накінець-то повинна бути домінантою для життя Російської Федерації. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Марія Іонова, будь ласка. Дуже дякую. Шановний головуючий! Шановні колеги! Ну, чесно кажучи, дуже важко взагалі коментувати вигадки декого з керівників фракцій, особливо те, що стосується, що поліція буде здавати якусь інформацію, нікого не цікавить такі деталі, хто з ким, де як їсть і спить. Тобто це зовсім ратифікація конвенції про зовсім інше. Я би більше просила перераховувати незгоди, те, що стосується по змісту самої конвенції, а не по країнах. Навпаки нам треба тут показати те, що Україна, дійсно, є лідером цивілізованого прийняття прекрасних законопроектів, те, що стосується прав людини. І тому ми дуже, скажімо так, ми навіть не очікували, що буде такий супротив і таке непорозуміння. Тому що ми просимо не перекручувати і, дійсно, дуже уважно ознайомитись саме з текстом конвенції, бо стосується це саме прав людини і захисту кожного громадянина. Пані Олена, вона пояснила про всі запобіжники, про захист персональних даних. Я би дуже просила фракцію фракцію більш детально, яка не хоче голосувати, ознайомитися саме зі змістом конвенції. Я дуже дякую. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Але я наголошую, одним з важливих факторів це є максимальна мобілізація в залі. Тому прошу, запрошуйте депутатів в зал, це один з ключових факторів прийняття. Подивіться, кого нема поруч, передзвоніть, запросіть в зал. Від "Народного фронту" до слова запрошується Максим Бурбак. Дві хвилини, будь ласка. Шановні колеги, фракція "Народний фронт" буде підтримувати дану ратифікацію. Тому що ще в 14-му році, хочу всім нагадати, ми з вами підписали Угоду про асоціацію Україна – ЄС і де брали певні зобов'язання. Тепер Президент зареєстрував зміни в Конституцію, і ми будемо тут їх розглядати щодо набуття членства в Євросоюзі і в НАТО. Це також співпадає з програмними засадами "Народного фронту". Ми всі прямує до Європи, то давайте сповідувати європейські цінності. Ми всі разом тут приймали закони щодо е-декларування, це були ініціативи уряду Арсенія Яценюка, ми з вами приймали законопроекти, якими відкривали всі реєстри, тепер вся інформація у вільному доступі. Нам нема що ховати. А тепер чому не треба підтримувати цю конвенцію? Бачите, як керівник міжфракційного депутатського об'єднання "Зовнішня трудова міграція", ми повинні допомогти нашим громадянам, які зараз тимчасово виїхали на заробітки за кордон, також там в суспільстві якось існувати, отримувати інформацію. Тому нам цю конвенцію треба підтримувати. Гадаю, що це буде наступний крок щодо поступового набуття України членства в ЄС. Воно не за горами і треба всім нам разом його якось наближувати. І тому звертаюсь до всіх фракцій, до наших колег, давайте підтримаємо. Якщо всі європейські країни ще не підтримали, то Україна повинна бути в авангарді підтримки європейських ініціатив. Дякую. Дві хвилини, Ірина Геращенко 16:17:10 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую. Шановні колеги, дозвольте доєднатися до обговорення цієї важливої ратифікації. Дійсно, українська сторона часто останнім часом є піонером в ратифікації важливих ініціатив, зокрема Україна увійшла в десятку тих країн, які першими першими ратифікували, наприклад, Паризьку кліматичну угоду, і це тільки дало нам відповідні вигоди. Так само Україна, якщо говорити про Раду Європи, перша країна, яка зараз, в односторонньому порядку прийняв уряд рішення, і ми виплатили внесок добровільний в 400 тисяч (доларів (доларів чи євро?) євро в бюджет ради Європи, Генсек якої Ягланд плачеться, що треба повернути Росію, бо їм немає там, знаєте, за що утримувати цю організацію. які б у нас тут не були часто розбіжності в сесійній залі, дуже важливо, що на зовні не торгуємо принципами і відстоюємо принципи, і це є наша величезна перевага. Абсолютно праві ті колеги, які, коментуючи новели ратифікації, говорять про те, що мова буде стосуватися в першу чергу державних органів, Друге, що важливо. Нас, дійсно, чекає надзвичайно складна сесія в Парламентській асамблеї Ради Європи. І нам туди треба їхати а) згуртованими і б) з аргументами. І ратифікація цієї угоди – це надзвичайно серйозний аргумент в в тій "компашке", де сьогодні лобісти Кремля. Ну, дивіться, от, я ж нікого не перебивала. Ви знаєте, я – членкиня ПАРЄ теж, шановний пане член І тому, давайте, ми зараз з вами не будемо сперечатись, хто з нас більший член або менший, а будемо говорити про абсолютно інші історії, про ратифікацію цієї угоди. І ви знаєте, я хочу ще раз сказати, що ми надзвичайно цінуємо фракцію, яка зараз долучилася до цієї… аргументованого абсолютно обміну думками відносно цієї ратифікації. Добре, що у нас зараз є можливість в такому, в більш, можливо, довірливій і повній атмосфері обговорити це питання. Ще раз просимо вас. У вашій фракції є дуже серйозні експерти з міжнародного права. Ми звертаємось до народних депутатів – експертів з міжнародного права міжнародного права в вашій шановній фракції, все-таки зверніть увагу, що ця ратифікація стосується в першу чергу, в першу чергу державних органів, не приватних осіб. І давайте підготуємось з вам до сесії ПАРЄ і приймемо зараз цю ратифікацію, проголосуємо "за". Дуже дякую. Дякую, колеги. Я закликаю до порозуміння в залі, оскільки нам треба просто вийти на позитивне голосування. І в цьому питанні загальне порозуміння в залі я запрошую, я дам, я не давав, я дам вам слово, але перед тим – голові делегації ПАРЄ. Оскільки була дискусія. І я дам слово Ігорю Шурмі від "Опозиційного блоку" після цього. Але спочатку – Володимир Ар'єв. І подивіться, не достатньо є депутатів в залі. Запрошуйте депутатів в зал. Будь ласка, пане Володимир. Я дуже дякую. Шановні друзі, не треба боятися ратифікувати цю конвенцію. Більш ніж ми тут уже, власне, вже прийняли в цьому залі щодо контролю за депутатами, за посадовцями, щодо відкритості інформації, уже більшого, вибачте, боятися просто не варто. Тому що ми зробили це ще до того, як ця конвенція була підписана взагалі. Тобто Україна показала приклад і показала приклад зокрема, коли був корупційний скандал у Парламентській асамблеї Ради Європи, ми говорили про те, що потрібна декларація стосовно делегатів, які працюють в Парламентській асамблеї. І український прозорий приклад, до речі, прийнятний не був, тому що сказали, що це аж занадто. Але я вважаю, що ми повинні бути послідовними. І, дійсно, я можу сказати, що від жовтневої сесії залежить взагалі (шановні друзі, я прошу уваги вашої), залежить взагалі, чи будуть розвернуті санкції проти Росії чи ні, чи будуть зараз далі європейські цінності дотримуватися європейськими ж організаціями так, як це декларується. І це буде екзамен для Парламентської асамблеї і для всієї Ради Європи. Ми повинні бути прикладом. Ми повинні показати, що український парламент твердо стоїть на принципах відкритості, демократії, верховенства права і прав людини. І це правда, ми часто дуже показували цей приклад Європі. І я вважаю, що ми повинні звернутися загалом до Ради Європи, до всіх країн-членів Ради Європи для того, щоб вони уважно подивилися на ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день в цій організації, і не допустити руйнування Парламентської асамблеї Ради Європи, яка, в принципі, є одним із найважливіших… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І, колеги, я підтримую, що нам треба об'єднатися в цьому питанні і максимально змобілізу… І я тому зараз, ще не виступав "Опозиційний блок", я надаю 2 хвилини. Ігор Шурма. І прошу всіх приготуватись до голосування, заходити в зал. Будь ласка. 16:22:43 ШУРМА І.М. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, ми зараз є напередодні виборів, ми є напередодні виборів, які у нас ідуть в Україну і президентських, і парламентських. І ми будемо свідками щоразу більших ситуацій конфронтації нагнітання і протистояння. Я від імені і за дорученням "Опозиційного блоку" звертаюся до всіх народних депутатів України. Ми з самого ранку чуємо суперечки, чуємо образи, чуємо приниження. Це не личить парламентарям. На нас дивляться не тільки громадяни України – наші виборці, а на нас дивляться і іноземні делегації, які є нашими партнерами і які не є нашими партнерами. Ми пропонуємо припинити оті протистояння, приниження і цькування. Кожна політична партія, кожен депутат мають право на свою точку зору, вони всі аргументуються на якихось експертних оцінках, на оцінках стратегічних, довгих і на оцінках тимчасових. Тому це право кожної фракції висловлюватись або зеленою, або червоною, або жовтою кнопками. Непотрібно давати принизливі оцінки, хто, який є і в кого які є. Давайте, хай цю оцінку дадуть нам люди, залишилось зовсім недовго. І, якщо говорити про Україну, і ми є ініціаторами, і ми, допустимо, вводимо якісь норми, які ще повводили інші держави, то, з моєї точки зору, достатньо припинити на Україні полігон опробувань. Досить з нас того, що з нас зробила медицина на сьогоднішній день. На нас експериментують і апробують, а ми виглядаємо, як піддослідні кролики. Кожен право має висловити свою позицію шляхом голосування. Припиняємо приниження і розбрат, цього хочуть тільки наші вороги. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тому я намагаюсь об'єднати максимально зал, щоб всі долучились до прийняття цього рішення. В нас залишилось зараз два виступи, я надам слово. Зараз одна хвилина, Ляшко, потім вам слово, і переходимо до голосування. Колеги, і прошу усіх запрошувати в зал. Подивіться, нас чи не є достатньо в залі. Будь ласка, одна хвилина. Шановні колеги, цю конвенцію Ради Європи, яку ми з вами обговорюємо, не ратифікувала жодна потужна європейська країна. Цю конвенцію ратифікували тільки слабкі країни. Ця конвенція – це інструмент зовнішнього впливу на Україну. Якщо ми хочемо бути завжди слабкими і щоб нами маніпулювали зовні, приймайте ці документи. Якщо ви хочете бути на рівні Німеччини, Франції, Швейцарії, Австрії з їхнім рівнем життя, з їхнім розвитком громадянського суспільства, незалежними ЗМІ, парламентським контролем за правоохоронними органами, треба брати приклад з них: відновлювати економіку, поважати права громадян і, головне, не давати себе принижувати. Ви нам розказуєте про похід до Європи, до Європи треба приходити сильно, достойно, а не напівзігнутих ногах у статусі попрошайки-жебрака, коли наші люди по закордонах полуницю збирають. Я хочу, щоб ми в Україну прийшли до Європи багаті, розумні, достойні і красиві. Отже, колеги, зараз заключний виступ заступника міністра юстиції Петухова Сергія Івановича. І через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення, колеги. Через 2 хвилини. Я звертаюся до усіх – і членів Комітету євроінтеграції, і членів Комітету закордонних справ подивитися, кого немає, запросити в зал і зайти в зал. Отже, надаю слово для виступу Петухову. Включіть мікрофон Сергій Ігорович, будь ласка. І прошу всіх зайняти робочі місця. 16:26:48 ПЕТУХОВ С.І. Дякую. Цю конвенцію ратифікували Швеція, Норвегія, Фінляндія, країни, які є прикладом з точки зору і соціальної системи, і з точки зору демократії, і з точки зору парламентського контролю за дотриманням прав людини. Дійсно, ця конвенція стосується не слідкування за людиною, за особою, а за доступом до тої інформації, яку створюють органи державної влади чи збирають. Відповідно, це якраз гарантія для громадян, що вся інформація, яку продукує Верховна Рада, Кабінет Міністрів, є доступною для кожного. Важливий момент, про який я хочу сказати. Ця конвенція в принципі вже реалізована в Україні в Законі України "Про доступ до публічної інформації". Чому так? І це абсолютно підтверджується тим, як ми з цим виходимо, тому що зазвичай ми подаємо імплементаційний закон. В цьому випадку ми проаналізували, що ця конвенція вже закріплена в українському законодавстві в Законі "Про доступ до публічної інформації", який є навіть ширшим. Ми є передовими в цьому плані з 11-го року. Нам треба говорити на всю Європу про те, що Україна є прикладом і взірцем доступу до відкритої інформації і таким чином спонукати інші держави робити те саме. З цим, в даному випадку з нами, погодилося Головне науково-експертне управління Верховної Ради, я думаю, ви знаєте, наскільки рідко це буває, щоб ГНЕУ погоджувалось повністю з Кабінетом Міністрів. Тому ми готові далі відповідати на запитання, водночас конвенція не несе ніяких ризиків для прав людини чи стосовно розширення повноважень правоохоронних органів для слідкування за людьми. Прошу підтримати цю важливу конвенцію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, обговорення завершене, і ми переходимо до прийняття рішення. І ще раз наголошую і нагадую, наскільки важлива мобілізація під час ратифікації міжнародних угод. Тому я дуже прошу всіх запросити в зал, голів фракцій прошу запросити всіх депутатів в зал. Народних депутатів я прошу зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, з лож і урядових, і гостьових поверніться в зал, займіть робочі місця. Це було не просте, важке обговорення, але, мені здається, ми зможемо знайти порозуміння. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (№ 0195). Перша пропозиція комітету: за основу і в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо, кожен голос має вагу. І прошу всіх максимально підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

Я поставлю наступну пропозицію, колеги: в комітет на доопрацювання. Ця пропозиція важлива тому, що вона забезпечує факт, що ми не відхилимо конвенції. Тому я дуже прошу, подивіться, я зараз по фракціям зачитаю, щоб голови фракцій зорієнтувались і запросили депутатів. "Блок Петра Порошенка" – 87, "Народний фронт" – 59, Опозиційний блок – 0, "Самопоміч" – Радикальна партія – 1, "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 1, партія "Відродження" – 1, позафракційні – 14. Колеги, давайте змобілізуємося, запросіть, кого нема, в зал. І я прошу всіх зайняти робочі місця. Я ставлю наступну пропозицію на голосування. Приготуйтесь до голосування. По цій пропозиції, я знаю, що буде більш злагоджена підтримка – так? Комітет… Отже, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 0195 направити в комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Злагоджено прошу підтримати. Голосуємо! Кожен голос, прошу підтримати.

зараз поставлю наступну пропозицію, але разом з тим запрошую… Наступна – це повернути суб'єкту законодавчої ініціативи, але разом з тим я прошу всіх запросити в зал. Щойно з залу вийшло кілька депутатів. Я прошу всіх запросити в зал і зайняти робочі місця. Отже, я ставлю на голосування наступну пропозицію: проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (№ 0195) повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо! Це – компромісна позиція, давайте її підтримаємо всі гуртом. Прошу підтримати. Голосуємо!

Я ще раз поставлю на повернення, колеги. І ми просто є в ризику того, що вона буде відхилена. Так. Я прошу, я поставлю зараз на повернення, прошу усіх зайняти робочі місця, не виходіть із залу. Це ми, їдучи за кордон, говоримо про підтримку євроінтеграції, треба підтримувати тут в залі своїм голосуванням. Отже, колеги, прошу приготуватися. Я ставлю пропозицію повернутися до проекту Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи (0195), і я поставлю: суб'єкту права законодавчої ініціативи. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати, прошу голосувати. Колеги, кожен голос має значення, голосуємо, голосуємо. За-211 Голосів немає. Згідно Регламенту ми зможемо ще раз її поставити. Зараз вона не прийнята, відхилена. Але комітет підготує нову, і ми знову поставимо її в найближчий час на голосування. Вона не набрала необхідної кількості голосів. Колеги, отже, наступні дві ратифікації я поставлю на рейтингове голосування. Я сказав, що комітет перевнесе, перевнесе комітет. І, колеги, я ставлю зараз наступні дві ратифікації на рейтингове голосування, щоб ми не ставили їх під ризик. Отже, наступна – проект Закону про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (0196). Рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо.

наступне – проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (0179), рейтингове голосування. Прошу взяти участь, прошу проголосувати рейтингове голосування. Голосуємо. За-206 Не будемо ставити під ризик ратифікації. І, колеги, наступні питання порядку денного підтримуються фактично всім залом. І ми переходимо до наступного питання порядку питання денного. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (№ 6275-д). Це два закони другого читання. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Капліна Сергія Миколайовича, На своєму засіданні 20 червня 2018 року Комітет з питань соціальної політики Верховної Ради України розглянув підготовлений до другого читання вказаний законопроект із пропозиціями та правками народних депутатів України. Коротко про суть законопроекту. Законопроектом передбачається надати можливість Міністерству соціальної політики та інспекціям праці проводити контроль за господарською діяльністю і умовами дотримання умов ліцензування господарчих суб'єктів, які займаються посередництвом працевлаштування наших співвітчизників за кордоном. Хочу наголосити, що долучення інспекцій праці викликане виключно наявністю по всій Україні територіальних центрів для здійснення відповідного контролю, і відповідно відсутністю у Міністерстві соціальної політики такої мережі і в цілому дефіцит таких кадрів, які обмежуються приблизно десятьма особами, які працюють у відповідному відділі Міністерства соціальної політики. Змінами до низки законодавчих актів передбачено суворий контроль і, більше того, системні серйозні заходи упередження торгівлі людьми в рамках здійснення господарської діяльності з працевлаштування співвітчизників, наших співвітчизників за кордоном. Комітет підтримує дану ініціативу і в рамках її обговорення, співпрацюючи з народними депутатами, розглядаючи відповідні правки, схвалив 15 правок наших колег та відхилив 23 правки. Для опрацювання пропозицій та правок внесених до законопроекту при комітеті соціальної політики була створена відповідна робоча група, група, до складу якої увійшли представники наступних міністерств: Міністерства соціальної політики, МЗС, Мінекономіки, представники Служби безпеки України, Національної поліції, регуляторної служби, представництв Уповноваженого з прав людини та соціальних партнерів. За результатами розгляду вказаного законопроекту комітет прийняв рішення схвалити текст порівняльної таблички та рекомендував парламенту прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як закон. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я прошу переходити до обговорення поправок. Будь ласка, поправка 3-я, Оксана Продан. Наполягаєте? Будь ласка, мікрофон пані Оксані. Шановні колеги, я своєю поправкою пропоную все-таки ті питання, які стосуються працевлаштування і рішення, в першу чергу прийняття рішень за цими питаннями, залишити за судами, а не передавати їх до відання тих органів влади, які самі складають протоколи про порушення. щоби розвести тих, хто складає протоколи про порушення і тих, хто приймає рішення про те чи притягати, чи не притягати, і до якої відповідальності притягати роботодавця. Дякую дуже. Прошу підтримати поправку.

так розумію, які ви теж будете захищати в рамках обговорення, повністю нівелюють місію і конкретні задачі даного законопроекту, а саме оперативний вчасний контроль над, в питаннях запобігання торгівлі людьми. Друга складова. Законодавець, а саме Ірина Луценко у тексті цього законопроекту провела градацію по категоріям санкцій і предмету відання цього законопроекту, розмежувавши їх на особливо важкі і ті, які можуть бути допущені в рамках реагування з боку Мінсоцполітики і Інспекції праці. Тому, я думаю, ваші зауваження абсолютно адекватно адекватно виписані у даному законопроекті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначитися по 3 поправці. За-127 Поправка відхиляється. Наступна, будь ласка. 4-а, Семенуха. Наполягаєте? Не наполягає.

Левченко, "Свобода", 223 округ місто Київ. Справа в тому, що цей законопроект, зокрема, встановлює умови, згідно яких українці наймаються на роботу за кордоном. От в законопроекті написано, що обов'язковим додатком до зовнішньоекономічного договору, контракту про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є завіреним іноземним законодавством проект трудового договору. Але важливо, на мою думку, додати, щоби при організації оцього процесу також надавалися відповідні гарантії українцю, що він там буде працювати на умовах не гірших, ніж на яких працюють місцеві мешканці. Тобто, щоб він отримав зарплату не менше мінімальної заробітної плати відповідній країні і щоб він отримав соціальний пакет не менший, ніж мінімальний соціальний пакет, який надається громадянам відповідної країни. Тому що, на превеликий жаль, сьогодні дуже часто так буває, що українці, які працюють за кордоном, працюють в умовах набагато гірших і взагалі навіть незаконних в порівнянні з громадянами, у тих 15 секунд завершити. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Тому дуже важливо, щоб саме в цьому законі, якщо ми вже цю діяльність регулюємо і, таким чином, відкриваємо цю діяльність, що в цьому законі були прописані відповідні вимоги, що, якщо українець їде за кордон працювати через отаку систему, то має бути прописані Дякую. Будь ласка, роз'яснення представника профільного комітету. підтримує ваше прагнення і прагнення ваших колег захистити інтереси найманого працівника, який виїжджає за кордон працювати в ту чи іншу країну. економічної кон'юнктури, правил і законодавства, трудового законодавства в інших країнах, така норма, з точки зору реалізації, є малоймовірною. Більше того, Законом України про трудову міграцію передбачено низку запобіжників, які в цілому відносно гарантують можливості працівнику захист його прав за умов роботи за кордоном. Дякую. Дякую. Я прошу визначатись по 8 поправці народного депутата Левченка. Прошу, колеги. За-105 Поправка відхиляється. Наступна – 9-а поправка, народний депутат Семенуха. Не наполягає. 10-а, Оксана Продан. Не паполягає пані Оксана. Дуже дякуємо. Наступна, Оксана Продан. 15-а, поправка. Будь ласка, пані Оксана, мікрофон вам. 16:44:45 ПРОДАН О.П. Я наполягаю на 15 поправці, тому що вона розширює повноваження Національної поліції України в частині виявлення правопорушень в сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Сьогодні 53 стаття, яка розширюється, дає повноваження абсолютно правильні на захист громадян України за кордоном для національної поліції. Цією поправкою я виключаю повноваження, які даються проектом для Нацполіції по контролю за працевлаштуванням уже на території України. Ми сьогодні маємо настільки велику кількість органів, які мають право контролювати трудове законодавство в Україні і стільки маємо незахищених за кордоном людей – громадян України, що я пропоную не розширювати повноваження з застосування поліції в Україні, а дати їм можливість всі сили спрямувати на захист громадян України саме за кордоном. А в Україні цим не займатися, бо для цього є відповідні інші органи.

ми керувалися вимогами до закону у частині необхідності на першому етапі контролю над діяльністю вичерпного списку, невеликого списку крупних посередників, які здійснюють відповідну господарську роботу, з необхідністю встановлення, з метою встановлення історії їх діяльності і оцінки доброчесності діяльності відповідних суб'єктів господарювання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу визначатися по поправці номер 15 народного депутата Оксани Продан. Колеги, прошу визначатися.

118 депутатів підтримали цю поправку, вона відхиляється. Наступна 16-а так само авторства Оксани Продан. Пані Оксані, будь ласка, мікрофон увімкніть. 16:46:54 ПРОДАН О.П. Я дякую дуже. І я вважаю, що зобов'язати роботодавців подавати в обов'язковому порядку в органи контролю і відповідальність ввести, як в цьому проекті і саме в ці норми закладено, за неподання або порушення порядку подання відомостей про працевлаштованих ним за кордоном осіб та про їхніх роботодавців. Це, з одного боку, дуже ускладнює взагалі відносини майбутніх роботодавців, бо не кожен з них схоче, щоб про нього оприлюднювалась інформація як роботодавця, а, з іншого боку, це порушує Закон про захист персональної інформації персональної інформації громадян України, тому що не кожен з них хоче, щоб оприлюднені були стосовно них відомості, де, як, за що і коли він працевлаштований. Тому прошу підтримати цю поправку і захистити персональні дані наших громадян. Дякую. Будь ласка, коментар профільного комітету. і захищених персональних даних списку тих людей, які надавалися послуги відповідними господарюючими суб'єктами. Оскільки ми включили попередню норму, вона була не підтримана залом, то ця є з точки зору продовження і розвитку попередньої вашої пропозиції нікчемною. Отже, я не бачу абсолютно ніяких можливостей,

За-104 Поправка відхиляється. Наступна поправка 17, народний депутат Семенуха. Не наполягає. 18 поправка, пані Оксана Продан. Не наполягає. 20 поправка, Семенуха. Не наполягає. 21 поправка, Оксана Продан. Не наполягає. 24 поправка, Семенуха. Не наполягає. 25 поправка. Не наполягає пані Оксана Продан. 26-а. Пані Оксана Продан, автор цієї поправки, також не наполягає. 28 поправка, Оксана Продан. Не наполягає. 29 поправка Оксани Продан. Вже не наполягає пані Оксана Продан на жодній із своїх поправок, які подавала до цього законопроекту. 30 поправка, Антонищак. Колеги, ми майже наближаємося до кінця обговорення цього законопроекту. Тому я дуже прошу повертатись до сесійної зали, тому що зараз уже відбудеться голосування. 35-а, Семенуха. Народний депутат Семенуха не наполягає. І 37-а, Оксана Білозір. Оксана Білозір так само не наполягає. Я надаю зараз дві хвилини першому заступнику голови Комітету з питань соцполітики Сергію Капліну для підсумку обговорення законопроекту. І запрошую колег до сесійної зали.

державних діячів за межі території України з метою працевлаштування виїхало… виїжджає щороку біля мільйона наших співвітчизників. За прогнозами ООН через 15-20 років кількість населення, а саме через фактор трудової міграції, скоротиться приблизно на 25, Я абсолютно переконаний, що нинішній склад парламенту, нинішній уряд, майбутні уряди, майбутній очільник держави, парламент дев'ятого скликання разом зроблять абсолютно все, щоб стабілізувати ситуацію і дати відповіді на надзвичайно серйозні макроекономічні, економічні виклики, які спричиняють такі масштаби трудової міграції. Є лише три відповіді на цей виклик. Перше – це достойний рівень зарплати, який сьогодні є безпрецедентно катастрофічно низьким і який не можна порівнювати навіть з найбільшими аутсайдерами в лістингу, рейтингу заробітних плат у Європі, інших країнах світу. Наступна відповідь. Це достойний рівень, масштаби, динаміка росту робочих місць, реіндустріалізація нашої країни, інноваційний шлях розвитку нашої країни, створення і розвиток реального сектору економіки. просимо підтримати даний законопроект як перший надзвичайно важливий крок у сукупності заходів у боротьбі проти трудової міграції і захисту інтересів наших громадян, які виїжджають, я переконаний, тимчасово шукати кращої долі за кордоном, але обов'язково повернуться. І це наше надзвичайно серйозне історичне зобов'язання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я хочу сказати, дійсно, у нас після обговорення законопроекту до другого читання немає такої норми регламентної щодо надання слова авторам законопроекту. Але, поки сходяться депутати до Верховної Ради, я думаю, не будете заперечувати, я надам слово Ірині Луценко як автору, щоб вона ще раз сконцентрувала увагу на ключових новелах закону, щоб ми більше мобілізували голоси.

Я прошу голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів, через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, пані Ірина, 2 хвилини. 16:53:15 ЛУЦЕНКО І.С. Шановні колеги, в чому суть цього законопроекту. Україна поряд із 193 країнами світу взяла на себе зобов'язання боротися з торгівлею людьми в усьому світі. Ми попали два роки тому назад в категорію "2 мінус". Це країни, які роблять спроби боротися з торгівлею людьми, але недостатньо спроб. Ми запитали: що для цього потрібно? Потрібно активізувати роботу поліції, адже українська поліція переходила, ми реформували поліцію, і у нас відбувся провал в боротьбі з торгівлею людьми. Треба активізувати роботу Генеральної прокуратури. Треба було активізувати роботу Міністерства соціальної політики в сфері контролю за тими підприємствами, які надають посередницькі послуги в працевлаштуванні за кордоном. Що робить цей законопроект? В цьому законопроекті Міністерство соціальної політики, крім функції надавати ліцензії, надану функцію контролювати тих, кому вони надали ліцензію на предмет, чи дотримуються вони договору між людиною, яку цей посередник надав за кордоном роботу, чи контролює він ці питання, чи дотримується він цих світових міжнародних документів. Друге. Інспекції по праці надано право штрафувати ті підприємства тих фізичних, юридичних осіб, які без ліцензії пробують безконтрольно відправляти людей за кордон і надавати їм якесь працевлаштування. Наступне. Українській поліції, Національній поліції надані відповідні повноваження контролювати ті господарюючі суб'єкти, їхні власники, які були замішані чи підозрювалися, чи вчиняли злочини, пов'язаний з торгівлею людьми, інформувати Міністерство соціальної політики через робочу групу і позбавляти їх ліцензії. Або не надавати дозволу таким суб'єктам господарювання відправляти наших громадян і займатися такою діяльністю… І.С. Шановні колеги, цей законопроект направлений на одне – захистити українських громадян, які хочуть тимчасово, на короткий період чи на довший період працевлаштуватися десь за кордоном, у нас відкриті кордони, захистити через міжнародне законодавство, через українське законодавство. Прошу підтримати цей законопроект, який дуже потрібен нашим українським громадянам, в першу чергу які виїхали до Європейського Союзу, до інших країн… Отже, колеги. Я прошу всіх запросити в зал, ми завершили обговорення, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця і зайти з кулуарів в зал. Я прошу голів фракцій запросити всіх депутатів в зал і прошу зайняти робочі місця. З урядових лож я теж прошу повернутися в зал. Пане Віктор, пане Олег. Будь ласка, займіть робочі місця. Віктор! Прошу приготуватись до голосування. Отже, ми переходимо до прийняття рішення, і я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (№ 6275-д) у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

фракції не голосують. Тобто ваша позиція є… повторне друге, так? Колеги, давайте я поставлю раз на повернення. Якщо не буде, тоді я поставлю повторне друге. Колеги, подискутуйте між собою, це… Прошу по фракціях показати, щоб ми зорієнтувалися, і прошу всіх заходити в зал. По фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 96, "Народний фронт" –

Колеги, давайте я поставлю спочатку пропозицію повернутися до розгляду в цілому, якщо не буде голосів, потім поставлю повторне друге. Але мені видається, навколо цього закону ми можемо і повинні об'єднатися. Отже, колеги, я прошу змобілізуватися і зайняти робочі місця. Я ставлю…

І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування в цілому. Якщо не буде голосів, тоді поставлю на повторне друге читання. Але я думаю, що є шанс змобілізуватися і прийняти закон. прошу підтримати пропозицію повернутися до голосування в цілому за проект Закону 6275-д. Я прошу всіх взяти участь у голосуванні, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо, 17:00:03 За-212 Немає, так? Тоді, колеги, я ставлю наступну пропозицію, передбачену Регламентом. Але давайте навколо неї об'єднаємося, колеги. Я прошу усіх навколо неї об'єднатися. я ставлю на голосування проект Закону внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (№ 6275-д) на повторне друге читання. Колеги, прошу усіх підтримати, прошу проголосувати, підтримайте, колеги. Прошу підтримати, голосуємо, прошу проголосувати. Підтримайте, колеги, щоб ми не втратили законопроект. За-226 Рішення прийнято. Колеги, переходимо до наступного проекту закону. По Регламенту, наступний проект порядку денного – це проект Закону про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України (щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів) (№ 6243). Колеги, доповідачем по цьому закону в мене зазначено Кожем'якін Андрій Анатолійович. Пані Ірина, по наступному закону нема доповідача? Отже, наступний проект закону, Паламарчук. Колеги, я запрошую до слова Паламарчука, але будуть правки і по них треба буде давати відповідь. Будь ласка, пане Паламарчук.

Шановний пане Голово, шановні колеги, на ваш розгляд пропонується порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін

До комітету надійшло 33 поправки та пропозиції, з яких 17 пропонується врахувати, 16 – відхилити. Врахованими пропозиціями частково виправляються недоліки законопроекту, які відповідно до норм Регламенту та законодавчої процедури можуть бути виправлені на стадії підготовки до другого читання. За результатами опрацювання врахованих та відхилених пропозицій комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за реєстраційним номером 6243 у другому читанні та в цілому як закон. Разом з тим, з метою часткового врахування зауважень Головного юридичного управління Верховної Ради України прошу не враховувати поправку номер 17, відповідно до якої кваліфікується ознака полягати у вчиненні відповідного діяння стосовно малолітнього його батьком, батьком, матір'ю, усиновителем, опікуном чи піклувальником, і залишити частину третю статті 149 у редакційній, перше читання, за виключенням слів "чи злочинною організацією". Обґрунтування та підстави відхилення пропозицій народних депутатів наведені в порівняльній таблиці. Тому прошу визначитись. Дякую за увагу. колеги, ідемо по поправках до законопроекту, який ми обговорюємо. Шановний пане Паламарчук залишайтесь на трибуні, будь ласка. Ми будемо йти по поправках. 1 поправка, Луценко, Луценко Ігор. Не наполягає. Наступна поправка. Сотник Олена, 4-а. Олена Сотник, я вас не бачу. Не наполягаєте. 6 поправка, Дмитренко. Не наполягає. 7 поправка, Дмитренко так само. Не наполягає. 10 поправка, Сотник. Не наполягає. 11-а, Логвинський. Не наполягає. Колеги, тут дуже мало поправок, які були відхилені. Я прошу повертатись до сесійної зали. 15 поправка, Сотник. Не наполягає. Колеги, прошу повертатися до сесійної зали, зараз буде голосування. 20-а, Логвинський. Не наполягає. Зараз, колеги. Передостання 23 поправка, Сотник. Не наполягає. 24-а Луценка. Так само не наполягає. І остання поправка зараз буде. Колеги, я дуже прошу мобілізуватися, повернутися до сесійної зали. Зараз відбудеться голосування. Олена Сотник, 29-а. Не наполягає. Колеги, ми вичерпали поправки, які були відхилені комітетом. Жоден з авторів не наполягає на своїх поправках. представника комітету шановного пана Паламарчука підсумувати обговорення і, 2 хвилини вам, будь ласка. А колег я дуже прошу повернутись до сесійної зали. Будь ласка. Шановні колеги, таким чином ми пройшлись по поправкам і комітет клопоче, ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект, реєстраційний номер, в другому читанні і в цілому як закон. Прошу проголосувати. Дякую вам, шановний пане Паламарчук. Колеги, не буде заперечень, просто мені все одно потрібна ще хвилина для того, щоби всі зібралися до сесійної зали, після обговорення в другому читанні автору надати слово. Не буде заперечень? Будь ласка, пані Ірина Луценко, 2 хвилини. Колеги, за 2 хвилини відбудеться голосування за законопроект 6243. Я дуже прошу повертатися до сесійної зали. Шановні колеги, 5 тисяч дітей – рівно стільки пропали безвісти в цьому році в Україні станом до серпня місяця. Не всі вони просто так втекли з дому, більшість з них поповнили ринок торгівлі людьми. Це велика проблема не тільки для України, але і трагедія для кожної родини, для кожної дитини і для кожного дорослого, який потрапляє в таку серйозну халепу і таку ситуацію, яку, можливо, змусить жебракувати таку дитину, займатися проституцією, його придадуть або вб'ють заради біоматеріалів. Це вбивають наших дітей, викрадають, заставляють займатися проституцією. Той, хто не вважає це проблемою, не має права називати себе людиною. І суспільство, яке не може з цим боротися, не може вважати себе цивілізованим суспільством. Тому я прошу зараз вас всіх змобілізуватися, якщо ви не хотіли підтримати посилення контролюючих функцій органів, наших, виконавчої влади, які роздають ліцензії і не мають можливості проконтролювати це, принаймні посильте відповідальність в Кримінальному кодексі статтю, яка відповідає за заборону торгівлі людьми. В першу чергу подумайте про цих 5 тисяч дітей. 3600 зареєстровані пропажі людей в 16-му році. За торгівлею людьми стоїть вбивство заради органів, рабська праця, проституція. Ці цифри, не рахуючи тих, хто потрапляє в рабство обманним шляхом при виїзді на роботу за кордон, всього таких людей 7 мільйонів. Я кажу тільки про українців. Об'єм торгівлі українцями в грошовому еквіваленті можна прирівняти з об'ємом експорту озброєння України, так як США порівнюють цих два ринки. Саме тому 193 країни… ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз я додам 30 секунд. Колеги, через 30 секунд відбудеться голосування. Я прошу усіх запросити в зал, щоб ми не мали, як в попередньому законі, низької мобілізації в залі. І прошу усіх зайти в зал. Прошу приготуватись до голосування. Будь ласка, пані Ірина, одна хвилина. Кошти, які отримуються при торгівлі людьми, співмірні з коштами торгівлі зброєю, співмірні з коштами торгівлі наркотиками.

Прошу Секретаріат повідомити, що ми переходимо до прийняття рішення і прошу запросити всіх в зал. Ми переходимо до прийняття рішення. Покличте депутатів. Займіть робочі місця. Отже, колеги, від членів комітету прошу проговорити, щоб було загальне порозуміння в залі і загальна мобілізація. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України (щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів) (№ 6243) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Сім голосів, зараз повернемось. Я бачу, не встигли. Прошу, колеги, зайняти робочі місця. Нам бракує сім голосів. Це означає, що кожен голос має велике значення під час прийняття. Хочу зазначити, що даний законопроект об'єднав весь зал. "Блок Петра Порошенка" – 94, "Народний фронт" – 59, "Опозиційний блок" – 12, "Самопоміч" – 15, Радикальна партія – 7, "Батьківщина" – 7, "Воля народу" – 3, "Партія "Відродження" – 1, позафракційні – 21. Нам просто треба змобілізуватись. Будь ласка, займіть робочі місця і беріть участь усі в голосуванні. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 6243. І я прошу дуже уважно всіх брати участь в голосуванні. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення. Голосуємо, колеги. Кожен голос. Прошу підтримати. За-245 Повернулись. І тепер я ставлю проект Закону 6243 у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Наступний проект закону, який є у нас на порядку денному – до речі, він дуже короткий це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо оформлення документів релігійних організацій) (№ 6642). Цей законопроект об'єднує всі фракції в парламенті, тому що він стосується усіх релігійних громад, які є в Україні. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань промислової політики та підприємництва Галасюка Віктора Валерійовича. Будь ласка, пане Вікторе. І прошу всіх заходити в зал, законопроект дуже короткий і голосування буде швидко. Будь ласка. законопроект 6642 про внесення змін до Закону України "Про держреєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо оформлення документів релігійних організацій). Дві основні новації цього законопроекту. Він уніфікує Він уніфікує по суті процедури державної реєстрації релігійних організацій з державною реєстрацією громадських об'єднань, благодійних організацій, запроваджує аналогічні правила і звільняє від адміністративного збору відповідні реєстраційні дії. Тому, шановні колеги, Комітет з питань промислової та підприємництва прийняв рішення рекомендувати прийняти цей законопроект у другому читанні та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням. Окрім цього, є один технічний момент. У зв'язку з тим, що законопроект вже очікує на розгляд в другому читанні з попередньої сесії, виникає необхідність прийняти його з технічною правкою, виклавши пункт 2 законопроекту в наступній редакції: "Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування". Прошу це теж врахувати при голосуванні, адже зараз передбачено таблицею, що набуває чинності з 1 липня. Тому це треба уточнити. Шановні колеги, прошу підтримати рішення комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за пояснення. І я сподіваюсь, що усі фракції підтримають. Але зараз буду по правкам

Є одна правка, по якій наполягає Ніна Южаніна. Прошу усіх заходити в зал і приготуватись до голосування, ми пройшли вже обговорення. Це стосується усіх релігійних громад і спрощення оподаткування. Тому я прошу усіх дуже уважно і пильно брати участь в голосуванні. Прошу займати робочі місця і голови фракцій, будь ласка, запросіть депутатів в зал. І прошу усіх займати робочі місця. Хай зачитає зараз… Виникла певна дискусія. Хай зачитає остаточний варіант Віктор Галасюк, щоб ми мали об'єднуючу позицію. Будь ласка, пані Ніна, порадьте, в чому є річ. І готуємося до голосування. Будь ласка, пане Віктор. 17:17:17 ГАЛАСЮК В.В. Шановні колеги, я ще раз наголошую, що ми робимо. уніфікуємо, приводимо процедури державної реєстрації релігійних організацій до тих самих стандартів, які використовуються для громадських об'єднань, для благодійних організацій. Це є узгоджена позиція комітету, в якій представлені представники всіх фракцій. Крім того, прошу врахувати ту технічну правку, яку я сказав щодо того, що закон набирає чинності з дня, наступного з одним його опублікуванням. Прошу підтримати. Дякую.

не будемо дозволяти виключати всі дії із-під нотаріального посвідчення, оскільки там в тих пунктах, які ви зараз хочете застосувати і до релігійних організацій, є передача майна. Ми з вами говорили, от щодо передачі майна для того, щоб не відбувалися там незаконні дії між релігійними організаціями, нехай залишається нотаріальне посвідчення. І ми домовилися, що ви приймете цю поправку. В той же час ви її не врахували. Чому, поясніть, будь ласка?

Абсолютно незрозуміло, тому що із авторами законопроекту ми домовилися, що справді, ця дія має нотаріально посвідчуватися. Зараз ці поправки невраховані. Поясніть чому? Три поправки, які стосуються саме цій передачі майна від однієї релігійної організації 3, 13

є ваші представники. Тому, якщо є заперечення і вони є принциповими, я не можу одноосібно міняти рішення комітету. Тоді відправляємо на повторне друге, переузгоджуємо ці позиції і приймаємо рішення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, шановний пане Віктор і пані Ніна, але Верховна Рада може врахувати. Тобто, якщо є загальна позиція, для чого нам відтягувати на кілька тижнів? Якщо є загальна позиція прийняти закон з урахуванням 13 правки… це ж воля Верховної Ради, і ми можемо прийняти сьогодні, а не відтягувати на кілька тижнів. Я не входив в суть того законопроекту, я був впевнений, що всі моменти його узгоджені. Давайте ми озвучимо зараз, які поправки врахувати, і, якщо є загальна позиція, ми підтримаємо, враховуючи ці правки.

зробили в комітеті і спільно узгоджена з авторами законопроекту, це додали релігійні організації в цей ряд. Тому, якщо у вас викликає такі застереження по релігійним організаціям, то я у вас хочу запитати, а по благодійним вони у вас не виникають? По громадських об'єднаннях вони у вас не виникають? Тому, якщо виникає, то це питання треба врегульовувати більш комплексно, і воно не стосується предмету конкретно цього законопроекту по релігійних організаціях. Дякую. насправді такі дискусії треба вести перед тим, як заходить в зал закон. Мені повідомили, що позиції всі узгоджені. Давайте зараз я назву і поставлю рейтингове голосування в двох позиціях. Перша позиція: рейтингове в редакції комітету, друга: з врахуванням 3, 13 і 19 правки. І яка з позицій набере більше голосів, можливо, навколо неї об'єднається зал. Отже, колеги, прошу приготуватись до рейтингового голосування, щоб ми змогли шляхом голосування цю суперечку розв'язати. Перша пропозиція. Хто за те, щоб підтримати закон в редакції, який був поданий комітетом, рейтингове голосування, прошу проголосувати. Голосуємо. І друга позиція. Хто за те, щоб прийняти закон з урахуванням 3, 13 і 19 правок, як наполягає голова податкового комітету. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати.

Друга пропозиція назбирує більшу кількість голосів, колеги, і тому ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань" (щодо оформлення документів релігійних організацій) (№ 6642), враховуючи поправку 3, 13 і 19 в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо! Підтримаємо релігійні організації. Прошу підтримати! Голосуємо. За-237 Закон прийнято. Отже, ми завершили блок законів другого читання, і переходимо наступного блоку – першого читання. Колеги, вчора голова комітету звернувся… Михайло Володимирович Довбенко звернувся на нараді комітетів про крайню необхідність прийняття цього закону чимшвидше. Тому я дуже прошу всіх зараз об'єднатися і підтримати його. Ми переходимо до його розгляду. Це – проект Закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (3670, 3551 і 3670-д). І я прошу звернути… звертаюсь до всіх із проханням підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

В нас, колеги, в залі знаходиться делегація Парламентської Асамблеї Ради Європи і серед них депутат австрійського парламенту Шенах. Давайте привітаємо їх в залі Верховної Ради України,

Вітаємо, колеги! І дякуємо за підтримку України. Отже, ми розпочинаємо розгляд. І я запрошую до виступу першого заступника голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Довбенка Михайла Володимировича. Колеги, наші громадяни України мають серйозну проблему, суть її полягає в наступному. Є загальнообов'язкове державне страхування власників цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, всі ми маємо страхувати своє авто. За 7 місяців 4,6 мільйона договорів підписано страхування. За 7 місяців відбулося 81 тисяча дорожньо-транспортних пригод в різних мажоритарних округах, в усіх. Страждають люди, гинуть люди, треба компенсовувати на основі цих договорів. І от тут у громадян появляється проблема: роками ходять, щоби добитися відшкодування. І друга проблема: неврегульований механізм, яка сума має відшкодовуватися людям. І ось от тут для того, щоб врегулювати оцю загальнодержавну проблему, в комітеті було зареєстровано два законопроекти різні. Була серйозна дискусія. Але в результаті експертного середовища, фахівців, комітету ми вийшли одноголосно в нашому комітеті всі на узгоджений, доопрацьований варіант – 3670-д. Що це означає? Ми хочемо тепер, щоби а) був комплексний підхід до цього, враховані інтереси страхових компаній, людей, потерпілих, загиблих, сімей і так далі. Вийшли на узгодження: ми запроваджуємо електронну версію, ми запроваджуємо інформаційну складову, яка дає тепер людям не митарствувати по коридорах, а мати можливість знайти, коли, скільки, кому і як має відшкодовуватися ця сума. Дальше… ДОВБЕНКО М.В. Так, одна хвилина, дякую. Ми вийшли на те, щоби тепер поступово вийти на ті суми відшкодування, які діють в Європейському Союзі, бо в нас є підписаний договір асоціації з Європейським Союзом. Тому, колеги, враховуючи те, що комітет одноголосно вийшов на те, щоб рекомендувати вам голосувати за 3670-д, прошу вас підтримати цю думку наших фахівців. І я думаю, що ми зробимо добру справу у першому читанні, а в другому ми доопрацюємо і будемо мати хороший закон і добру справу для держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане Довбенко. Я так розумію, що ми зараз маємо ще і доповіді по альтернативним законопроектам Рибалки і Полякова, правильно? Ні, немає, да? Дуже дякую. Шановні колеги, я прошу, будь ласка, записатися на обговорення від фракцій. Прошу записатися. Ніхто не хоче? Будь ласка, народний депутат Рибалка, вам слово. З місця буде виступати Доброго дня, шановні колеги. Я вважаю, що це дійсно дуже важливий закон, ми приводимо його до європейських норм. Ми прибираємо шахрайські дії, які можливі, і даємо можливість нашим людям бачити, хто повинен відшкодовувати, які суми. Дійсно у нас на базі комітету була дуже жвава дискусія. Ми зробили доопрацьований законопроект. Тобто я вас прошу, шановні колеги, підтримати цей законопроект і його проголосувати. Дякую за увагу.

Шановні колеги, насправді ми обов'язково повинні підтримати цей законопроект у першому читанні. Ті, хто колись стикалися з ДТП і з необхідністю відшкодування тих збитків, які наносилися іншим транспортним засобом, знають наскільки це буває непросто. Скільки було шахрайських дій пов'язаних з тим, що збанкрутілі вже подекуди страхові компанії далі продовжували брати кошти і в результаті цього постраждалим особам не виплачувалися заслужені ними кошти. Я вже не говорю про те, що він, враховуючи рівень інфляції, він вже не відповідає тим потребам. Тому насправді закон потрібно підтримати у першому читанні. Є речі, які необхідно, але це не складно, доопрацювати до другого читання. І це в першу чергу для людей, для тих, хто виступає постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. І в такий спосіб це гарантує цивілізоване повернення відшкодування збитків. Тому підтримуємо, голосуємо за основу. Шановні колеги, обов'язкове страхування цивільної відповідальності транспортних засобів, воно у нас працює не по тим нормативам, які є зараз у Європі. Дві проблеми. Перша проблема – низька сума виплат. Друга – за рахунок того, що низький контроль самих страхових компаній, у нас дуже велика комісія агентам. І ці дві проблеми нам потрібно комплексно вирішувати. Сьогодні ми робимо засади для того, щоб на законодавчому рівні дати можливість підвищувати суму виплати, обов'язкової виплати тим тим набувачам, хто має такі страхові отримати виплати. І я хочу підкреслити, що ми могли би це підвищувати обов'язково, не обов'язково робити навантаження на страхові компанії. І у Європі, наприклад, такі виплати, вони складають деколи у десять разів більше, чим в Україні. Крім того, нам потрібно вирішити і друге питання, яке озвучив, це комісійна винагорода агентам, яка у нас інколи сягає 50 відсотків, якщо в Європі це складає 5-10 відсотків. Якщо ми комплексно не підійдемо до вирішення цього питання, не підвищимо повноваження інституційні регулятора, а у нас є ще один законопроект на черзі, це законопроект 2413 президентський, який передає повноваження регулятора по страховому ринку тільки після цього ми комплексно зможемо вийти на європейський рівень. Тому прошу підтримати в першому читанні. І сподіваюсь, що таку ж підтримку і отримає наступний законопроект, який ми будемо виносити в зал в найближчий час. Дякуємо. І, будь ласка, пані Кужель. Вам слово надається, пані Олександра. 17:32:47 КУЖЕЛЬ О.В. Олександра Кужель, фракція "Батьківщина". Ставлю наголос, що всі законодавчі норми в запропонованому законопроекті, розумію, що 3670-д доопрацьований ми розглядаємо, щодо автомобільного страхування, розглядають передусім через призму вигоди страховика. Це дуже притаманно цьому комітету Верховної Ради: то на вигоду банкірів, а це на вигоду страховика. Давайте відверто скажемо, що тут є норма, яка передбачає зміну, розпочинаючи з 20-го року, виплачувати шкоду до мільйона гривень та 500 тисяч за шкоду майна, тобто змінюється більше виплати. Якщо будуть змінюватися більше виплати, і тут же передбачається норма, що з 20-го року страховий платіж встановлюється страховиком самостійно шляхом добутку розміру базового страхового платежу. Тобто всі громадяни України повинні зрозуміти, що кожна людина, яка зараз проголосує за цей закон в першому читанні, вас штовхає в такий тяжкий кризовий час на збільшення вартості обов'язкового страхового платежу. Крім того, дуже серйозні тут ідуть зміни по координації ради моторно-транспортного страхового бюро. Вони вводять таке розуміння Координаційної ради, немає в законі як воно формується, яку вона несе відповідальність, але вона веде найголовніше питання – це контроль і визначає основні напрямки. Але жодної відповідальності. Крім того, з законів передбачено, що члени Координаційної ради, якщо вони виїжджають в відпустку або захворіли, можуть направляти замість себе представника. Перепрошую, це є найголовніші люди, які повинні відповідати за прозорість, за конкурентність, за законність. Крім того, ще хочу зазначити, що... Дуже гарно тут розмовляють чи будуть електронні договори. Шановні, поїдьте до людей, даже в Київській області, ні в кожному селі є Інтернет. А якщо ви представляєте, що на старі Жигулі будуть брать електронний подпись... Дякуємо, шановна пані Олександра, за висловлену позицію. Останній виступ, будь ласка, від Народного фронту... не було, але, так. Але ж ми маємо право, якщо фракція, ми так завжди робимо, шановна пані Олександра, і вам можуть підтвердити це колеги по залу, що всі фракції мають право тут висловитись. Наша система не є ідеальною, тому можна записатися тільки чотирьом, а виступити мають право всі фракції. Будь ласка, Леонід Ємець від "Народного фронту". Прошу, пане Леоніде. Я прошу до зали повертатися. За 2 хвилини голосування. Будь ласка. 17:35:53 ЄМЕЦЬ Л.О. Леонід Ємець, фракція "Народний фронт", місто Київ. Шановні колеги, в цьому парламенті народні депутати мають працювати на інтереси українських громадян. І зрозуміло, ці інтереси можуть впроваджуватись як через підприємницьку діяльність, так і в стосунках цієї підприємницької діяльності. Це означає, що закон і законопроект мають бути збалансованими. те, що ми цим законом захищаємо права страховика, ми маємо бути впевнені, що права страхувальника, звичайної людини, будуть цим законом захищені не менше. І коли ми говоримо про те, що може бути самостійно, одноособово страховиком збільшено суму обов'язкового страхового платежу, це означає, що на даний момент цей закон недостатньо захищає права звичайного громадянина, є незбалансованим і не відкриває відповідь на ряд інших питань, які сьогодні мають іти паралельно з Законом про обов'язкове страхування. Ми маємо вирішити питання щодо так званих "євроблях", які сьогодні заполонили дороги української держави, які не платять жодних страхових внесків і жодним чином не є захищеними ані ті люди, які попали в ДТП від "євробляхерів", ані ті водії, які керували цими європейськими так званими автомобілями. Тому, шановні колеги, закони мають працювати на українського громадянина. Це є першочергове завдання.

Я прошу всіх зайти в зал. Ми завершуємо обговорення і переходимо до прийняття рішення. Я, колеги, прошу запросити представників фракцій усіх в зал. Через 2 хвилин ми переходимо до прийняття рішення. Зараз надаю слово першому заступнику голови комітету Довбенкові Михайлу Володимировичу. Через 2 хвилин голосування, усіх запрошую в зал. Будь ласка. Колеги, цитую, що записано в законі. Строки прийняття рішення щодо виплати страхового відшкодування, якого не було раніше: "Протягом 10 днів з дня документального оформлення погодження розміру збитків, протягом 3 місяців з дня отримання заяви про страхове відшкодування; протягом 10 днів з дня, коли страховику стало відомо про набрання рішення суду законної сили, страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування". І завели ще одну норму, для тих, хто не чув: штраф у розмірі 20 відсотків від розміру простроченої суми страхового відшкодування у разі порушення строків для здійснення виплати більше ніж на 5 робочих днів. Колеги, пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, яка діє протягом періоду, за який нараховується пеня за кожен день прострочки. Це ті, хто кажуть, що цей закон не захищає людину. Вперше таке записуємо. Тому, колеги, прошу читати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Згідно Регламенту я поставлю всі три закони за основу. Якщо жоден з них не набере більшості, тоді я поставлю у комітет на доопрацювання. Домовились, так? Отже, займіть робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, спочатку 3670 - за основу. Хто підтримує, я прошу проголосувати. Нагадаю, комітет пропонує 3670-д. За-126 Тепер я ставлю проект Закону 3670-д. Власне, комітет пропонує його прийняти за основу, лишень за основу. Комітет звертається до зали, щоб ця пропозиція була прийнята залом. Отже, ставлю на голосування проект Закону 3670-д за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. І тепер я ставлю наступну пропозицію по Регламенту, ця не проходить. Повторне перше читання, направити в комітет на доопрацювання. Прошу, колеги, зараз на цьому голосуванні ми маємо шанс об'єднати зал. Я прошу усіх зайняти робочі місця, приготуватись до голосування. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (3670-д) направити в комітет для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

Ставлю наступну пропозицію. Повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Отже, проект Закону 3670-д повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати, прошу підтримати.

Проект закону відхилений. з особливими освітніми потребами до освітніх послуг (8556). Я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. У нас лишається 18 хвилин, ми якраз встигнемо його розглянути. Прошу підтримати. Голосуємо. За-142 Колеги, ми інакше не встигнемо його розглянути. Чому ви не підтримуєте? Я прошу підтримати проект Закону 8556 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Ми інакше не встигнемо його розглянути. За-160 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича. Доброго дня, шановні колеги. Законопроект, який ми сьогодні представляємо. Є, мабуть, незвичним, тому що ми вперше фактично запускаємо систему імплементації підтримки людей з особливими потребами. Цей законопроект фактично розроблений спільно разом з Фондом Марини Анатоліївни Порошенко, отримав повну підтримку в комітеті. І я хочу наголосити, що в першу чергу це законопроект, який повністю синхронізує всю законодавчу систему для підтримки людей з особливими потребами. Шановні колеги! Рівно рік тому ми прийняли базовий Закон "Про освіту". Це закон, який багато чого декларує, але, на жаль, є багато норм, які ми повинні сьогодні, якщо ми проголосуємо за цей законопроект, а ми повинні за нього проголосувати, він фактично імплементує всі норми базового Закону "Про освіту" і надає можливість людям, які мають особливі потреби, фактично врегульовує питання доступу осіб з особливими освітніми потребами до безкоштовних освітніх, психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послугах у закладах освіти державної та комунальної форми власності, що в свою чергу сприятиме розвитку і соціалізації таких дітей. Шановні колеги, я звертаюсь до всіх вас, цей закон, закон показує відношення Верховної Ради України до людей, які мають особливі освітні потреби. Тому я звертаюсь до всіх, зараз знайти сили, повернутись в зал і проголосувати. Тим самим ми вперше в Україні на основі нашої спільної згоди, на основі тих зусиль, які зробив фонд Марини Анатоліївни Порошенко, вперше зможемо в Україні запустити імплементацію і поважати, і забезпечити права людей з особливими потребами. Прошу проголосувати і прошу підтримати цей законопроект. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Від "Народного фронту" Підберезняк Вадим Іванович. Передає слово Тарасу Креміню. Будь ласка, пане Тарас. Тарас Кремінь, "Народний фронт". Шановні колеги, ми не просто повертаємося до проблеми надання кращих послуг, освітніх послуг людьми з особливими потребами, ми продовжимо роботу стосовно збільшення доступності таких дітей до 18 років до закладів освіти. До закладів освіти дошкілля, загальної середньої освіти, позашкілля. Разом з тим ми повинні сказати собі наступне. Ми другий рік, як прийняли Закон "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" в частині інклюзивного навчання. Вперше за багато років Україна цього року, дякуючи парламенту, ми виділили понад півмільярда гривень на створення доступного освітнього середовища. З цього року почали працювати інклюзивно-ресурсні центри, архітектурна доступність, виділені кошти в місцевих бюджетах на оплату праці асистентам вчителів і асистентам вихователів у дитячих садочках. Ми продовжуємо цю роботу, і надзвичайно важливо показати суспільству нашу готовність цю роботу виконувати якісно і надалі. Тому звертаюся до кожного з вас підтримати цей документ, допомагати на місцях в реалізації доступу дітей з освітніми потребами до закладів освіти, тим самим збільшуючи рівень поваги, довіри до кожного громадянина України. Це надзвичайно важливо. "Народний фронт" голосує, голосуємо – Дякую вам. Від фракція "Батьківщина" Кириленко Іван Григорович, будь ласка, включіть мікрофон. 17:47:27 КИРИЛЕНКО І.Г. Шановні колеги, за цей закон треба голосувати вже хоча б тому, що в ньому дуже висока гуманістична складова. Ми заборгували перед багатьма категоріями громадян в нашій країні з особливими потребами, а це розмова йде за дітей, за тих, кому ще отримати освіту і працювати потім в міру своїх сил і можливостей на інтереси української держави. Ще раз хочу наголосити, що цей закон передбачає посилення заходів із забезпечення здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами. Держава зобов'язується забезпечити одержання ними освіти в найбільш зручній та ефективній формі з урахуванням індивідуальних потреб і це саме головне. Передбачається розроблення індивідуальної програми розвитку кожної дитини, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг і це теж дуже важливо. Інклюзивне навчання, це саме за нього мова, пропонується здійснювати за рахунок коштів освітніх субвенцій державного та місцевих бюджетів, та інших джерел. І визначаються умови професійного навчання, фахової підготовки, перепідготовки осіб з особливими потребами. Ну, і термінологію треба уточнювати, бо це для того, щоб дійсно бюджетні кошти використовувалися за призначенням, бо без цього потім єсть проблеми із Рахунковою потім палатою, з Державним казначейством, треба, щоб все було бездоганно. Друзі, і ще раз підкреслюю, закон з високою гуманістичною складовою. Давайте проголосуємо всі, тут нема ніякої політики і не може бути ніяких політичних розбіжносте. Закликаю проголосувати за, "Батьківщина", звичайно, буде голосувати за. Дякую, колеги. Я наголошую, всі експертні оцінки усіх фракцій – підтримати даний законопроект. Зараз просто важливо, я бачу, після прийняття закону частина народних депутатів вийшла, просто треба покликати усіх в зал, пройтись по кулуарах, запросити усіх в зал, подзвонити кого нема по фракціям. Через кілька хвилин відбудеться голосування, треба максимально змобілізувати весь зал, колеги, усіх покликати в зал. Прошу, голови фракцій, через своїх секретаріати зберіть максимально людей. Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується Сергій Каплін, Перше. Я хочу подякувати двічі: професору Іщейкіну, він, до речі, єдиний в залі парламенту такий, за надане слово, і подякувати вам, Андрій Володимирович, за те, що ви у другій половині роботи сьогодні стабілізували діяльність Верховної Ради. І ми вже черговий важливий законопроект розглядаємо. Дійсно, це мультизакон, який враховує всі аспекти, імплементує всі необхідні актуальні норми і для професійно-технічної освіти, і для початкової освіти, шкільної освіти, дітей з особливими, юнаків з особливими потребами, Разом з тим я би хотів, щоб ми звернули увагу на дуже складну ситуацію, в якій опинилися наші з вами співвітчизники – дітки із "сірої зони" Луганської, Донецької області. Вони, на жаль, не можуть рівноцінно з іншими школярами здавати ЗНО, так як левова частина вчителів через відомі події, на жаль, переїхала в вони їдуть часто, за моєю інформацією, навчатися до "ДНРів", "ЛНРів" або навчатися до Росії і не залишаються тут в Україні. Ми домовилися, я хочу оголосити з паном Співаковським, керівником освітнього комітету, що найближчий час разом з соцкомітетом проведемо серйозне засідання, створимо робочу групу. Я прошу долучатися всіх небайдужих до пошуку цього рішення. Це може бути і квота, і повернення права на загальних умовах через екзамени,а не через ЗНО вступати до вишів України. І разом маємо допомогти цим дітям і це буде ще один крок до реінтеграції Донбасу і пошуку ключа до миру в нашій країні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, зараз буде заключний виступ в обговоренні. Тому я ще раз дуже відповідально звертаюсь до усіх народних депутатів. Це питання, яке стосується осіб з особливими освітніми потребами. Це питання справді, як зазначив голова комітету, дуже гуманістичне питання. Тому я прошу усіх запросити в зал, подивитись, кого немає. Через 2-3 хвилини буде голосування. Подивитись по есемесках. Через секретаріати ваших фракцій максимально запросити депутатів в зал, хто є в кулуарах, щоб усі взяли участь в голосуванні. Отже, через 2-3 хвилини голосування. Зараз від Радикальної партії Ляшко Олег. Включіть мікрофон. Олег Ляшко, Радикальна партія. На 1 вересня я був у Борзні на Чернігівщині в своєму рідному інтернаті. У цьому році там пішло 260 діточок. 130 із них – це діти, в яких є батьки. Як правило, в інтернатах повинні навчатися діти або сироти, або які позбавлені батьківських прав. Коли діти при живих батьках фактично стають сиротами, чому батьки дітей здали в інтернат? Тому що їм немає за що своїх дітей годувати. Тому що вони розраховують, що в інтернаті за рахунок державного бюджету діточок нагодують, одягнуть, навчать. Борзнянський інтернат – чудовий інтернат. Я його закінчував, тисячі інших талановитих випускників. Але найкраще – коли діти біля рідних батьків. Що треба зробити, щоб діти були біля батьків? Перше, в батьків повинні бути гроші. Саме тому наша команда вимагає від уряду внести зміни до бюджету і підняти заробітні плати працюючим українцям, щоб люди не жебракували, щоб для них не було трагедією випроводжати дитину в школу, тому що в багатьох сім'ях просто немає по 20, по 30 гривень у день, щоб нагодувати дитину. Внаслідок цього діти не доїдають, падають без свідомості на уроках фізкультури, виростають без здоров'я. Тому ми добиваємося, щоб були внесені зміни до бюджету і відновлено державне фінансування, відновлено харчування всіх українських дітей у школах. Щоб не було такого, що частина дітей їсть, а частина не доїдає, тому що їхні батьки не мають роботи чи не мають нормальної зарплати. Відновлення харчування у школах за рахунок державного бюджету. Кожний день дитині стаканчик молока, ложечку меду, борщ із м'ясом, щоб вони те м'ясо бачили не раз у рік, а хоча б кожний день їли нормальний борщ і нормальний стакан молока з медом. Тоді виростатимуть здорові, успішні, розумні, і їхні батьки радітимуть своїм дітям. І друге, ключове, це відновлення професійно-технічної освіти, для того, щоб були робітничі кадри… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, отже, обговорення завершено. Я прошу всіх зайти. Я звертаюсь окремо до позафракційних, бо часто позафракційні дають більше ніж деякі фракції. я прошу усіх зараз зайти в зал і взяти участь в цьому голосуванні. Голосування, яке стосується дітей і осіб з особливими освітніми потребами. І я прошу усіх дуже відповідально, кожен голос матиме значення після цього голосування, взяти участь у голосуванні. Отже, колеги, прошу приготуватись. Прошу запросити депутатів зайняти робочі місця. І прошу приготуватись до прийняття рішення. Колеги, кожен голос, дуже уважно. Займіть місця. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг (№ 8556) за пропозицією комітету за основу. Колеги, за основу. Давайте всім залом покажемо єдність і підтримаємо. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо за основу. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-236 Комітет просить відразу в цілому. Нема заперечень, колеги? колеги, ставлю проект Закону 8556 щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг в другому читанні і в цілому з техніко-юридичними правками. Давайте підтримаємо, давайте проголосуємо, колеги! Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо.

Я знаю, як довго комітет готував цей закон. Я знаю як це важливо і для комітету, але найголовніше до осіб з особливими освітніми потребами. І на сьогодні, я хочу вам зазначити, ми прийняли більше 20 позитивних рішень, більше 20 позитивних рішень в один день ми прийняли, це рідко, коли буває. Сьогодні ми дуже активно і дієво попрацювали, поміж них дуже важливі закони такі, як зміни до статуту і вітання "Слава Україні". Тому сьогоднішній день буде правильно завершити вітанням "Слава України". Дякую всім за успішний день. Завтра о 10 годині ранку запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи. А вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Дякую